Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelj dati dodatno obrazloženje?

Predlagatelj je Klub zastupnika SDP-a na temelju članka 84. Ustava RH i članka 172. Poslovnika. Materijal vam je dostavljen u pretince. Rasprava o ovom zakonskom prijedlogu provest će po odredbama Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje, budući prilikom utvrđivanja dnevnog reda nije prihvaćen prihvaćen prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. Vlada je dostavila svoje mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelj dati dodatno obrazloženje? Da. Uvaženi zastupnik DAvor BErnardić. Izvolite. Ujedno pozdravljam ministra rada i mirovinskog sustava. **Bernardić, Davor (SDP)** Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani ministre, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Prije svega građani i građanke RH koji nas gledaju i koji dijele sudbinu onih ljudi u Hrvatskoj, a to je petina naših građana koji žive ispod granice siromaštva. Toga u Hrvatskoj danas moramo biti svjesni. Preko pola milijuna ljudi živi ispod granice siromaštva, 40 tisuća djece u Hrvatsko barem jedno tjedno ode gladno na spavanje. Njihovi roditelji ne mogu im omogućiti adekvatno obrazovanje, a ljudi koji rade za minimalnu plaću, njih 76 tisuća u Hrvatskoj ne mogu svojoj djeci omogućiti niti ravnopravno obrazovanje, a niti da upisuju, a kamoli završavaju fakultete, velik dio njih. I takvu sliku Hrvatske mi moramo promijeniti. Ako zaista želimo biti zemlja jednakih mogućnosti onda mogućnosti u Hrvatskoj trebaju biti jednake za sve, bez obzira kolika je dubina džepa njihovih roditelja i bez obzira na koji način se u Hrvatskoj dijele benefiti rasta. I zato smo uputili u saborsku proceduru Zakon o minimalnoj plaći kojim želimo konačno sustavno u RH urediti da kada rastemo, dijelimo benefite rasta i svi imaju koristi od toga što Hrvatska raste kroz to što osiguravamo već od 1.1.2018. 50% prosječne plaće u RH za ljude koji sada rade za minimum ljudskog dostojanstva. I zato smo uputili zakon koji će omogućiti da upravo u tim radno intenzivnim industrijama složimo i ponudimo još dodatnu mogućnost za pregovore, za one poslodavce koji žele s radnicima potpisati kolektivni ugovor. I to je odgovor na pitanje da će zbog povećanje minimalne plaće i sustavnog rješenja minimalne plaće u Hrvatskoj pasti naša konkurentnost. Neće pasti konkurentnost. Mnogi trgovački centri, mnoge tvornice već bi i digle minimalnu plaću da imaju tu zakonsku mogućnost. Jer kada to nije propisano zakonom onda ako jedan digne, drugi je zbog toga manje konkurentan. Prema tome, ukoliko ne podignemo minimalnu plaću, mi ćemo biti u poziciji da ćemo biti kao država, kao društvo manje konkurentno. A cilj nam je da budemo uspješni i cilj nam je da ljudi koji rade primaju plaću. Danas smo vidjeli da radnici u Borovu još nisu primili plaću i takvih ljudskih sudbina je u Hrvatskoj 10 tisuća. 10 tisuća ljudi u ovom trenutku kod oko tri tisuće poslodavaca radi i ne prima plaću. Zamislite kako je tim ljudima? Da li se možete staviti u njihovu kožu? Kao da živimo u dva svijeta. U jednom svijetu u kojem je sve normalno u kojem sve funkcionira, u kojem ljudi primaju visoke plaće i drugom svijetu u kojem ljudi spajaju kraj s krajem, u kojem se poskupljuje struja, u kojem se poskupljuje plin, u kojem porezna reforma već sada utječe na dizanje cijena u RH, što se osjeti. Prema tome, jedini način da sustavno riješimo siromaštvo i da se borimo za društvo jednakih mogućnosti, je da ljudima koji rade za minimum ljudskog dostojanstva omogućimo povećanje povećanje minimalne plaće, već od 1.1.2018. I apeliram na vas sasvim sigurno mnoge stvari u prošlosti nisu bile sjajne, sasvim sigurno bilo je grešaka sa obje strane, bilo je grešaka tko god da ih je radio, ali važno je što ćemo napraviti za ljude da od 1.1.2018. godine pružimo barem taj mali tračak nade, da mogu bolje živjeti, da se mogu nečemu nadati, da mogu reći djeci neke stvari su se u Hrvatskoj su se počele mijenjati. Meni plaća raste i možda nećeš morati otići van raditi izvan granica naše domovine zato jer ti ja ovdje ne mogu pružiti nikakvu perspektivu. Zato vas pozivam sve zastupnike, pogotovo vladajuće da na ovom zakonu se ne dijelimo, da prihvatite Prijedlog zakona o minimalnoj plaći, da pokažete solidarnost i da pokažete srce, a ako već nemate srce da pokažete zdravi razum za sve ljude koji u Hrvatskoj žive i da dijelimo uspjeh kada rastemo i dijelimo neuspjeh kada padamo. Ja bih na kraju volio da ovaj zakon dobije široku podršku i da bez obzira na političke razlike zajedno pošaljemo jednu važnu poruku da je u Hrvatskoj neke stvari moguće promijeniti. tim ljudima koji tad rade za minimalnu plaću i minimum ljudskog dostojanstva ne omogućimo da vide svjetlo, neću reći na kraju tunela nego na početku tunela dovesti ćemo se u situaciju da će iz Hrvatske više nego prošle godine za vrijeme ove Vlade, znači iseliti ljudi, a bilo je 50 tisuća ljudi koji su napustili granice naše Domovine, sada je u ovom trenutku 270 tisuća ljudi na Zavodu za zapošljavanje. U ovom trenutku 76 tisuća ljudi radi za minimalnu plaću. I ono što je najgore i najporaznije ljudi iseljavaju i mnoga djeca idu gladna na spavanje. Da se to ne dogodi molim vas imajte razuma ili imajte srca i podržite Zakon o minimalnoj plaći. Hvala vam. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Imamo više replika na vaše izlaganje. Prvo je uvaženog zastupnika Mire Bulja. Izvolite. Zastupniče Bernardić, govorili ste o minimalnoj plaći, između ostaloga ste spomenuli i 10 tisuća ljudi, tj. radnika koje poslodavci ne plaćaju što je ne samo kazneno djelo, to je i po Bogu i po čovjeku kažnjivo. I činjenica je da brojni ljudi ne samo što ne ostvaruju plaće nego brojni koji su radili izgubili su svoj posao dok su pojedinci stvarali svoja carstva od karata, kule od karata na štetu od blagajnica koje nisu smjele na wc, koje su bile obilježene u slučajevima nekakvih drugih potreba jer nisu smjele doslovno maknuti se sa svoga radnoga mjesta radeći i nedjeljom i ponedjeljkom i svetkom i petkom. Ali je činjenica ako ćemo gledati kroz povijest, možete li kazati ovdje javnosti za vrijeme Vlade vaše koliko je u postotku dignuta minimalna plaća. 10 tisuća kuna, minimalna plaća, međutim kolika je pravna nesigurnost i do čega se dovela i vaša Vlada i prethodne, kolika je pravna nesigurnost da brojni poslodavci uopće ne uplaćuju plaću, najprije pravni sustav ne funkcionira. Toga poslodavca bi trebalo odmah zatvoriti a ne plakati nad njim. A uglavnom zatvaraju bakice koje prodaju luk na tržnici. Ako imate bilo kakav podatak ja vidim da je u 2017. sada 5% povećano minimalna plaća od 1.1. a evo iznosite javnosti da zna javnost koliko je, vi ste povećavali minimalnu plaću u proteklom mandatu jer da je svake godine bilo po 5, sada bi taman bilo negdje oko 4,5%. Samo znam da je 2013. godine bilo 0%.

To nije dovoljno. Ali ono što me zabrinjava kao čovjeka koji živi u Hrvatskoj, uz to što me zabrinjava situacija oko Agrokora gdje se pokazuje da dugoročni uspjeh nije moguć preko tuđeg znoja i tuđeg rada, zabrinjava me da su dugovi u zdravstvu eksplodirali za vrijeme 15 mjeseci vaše Vlade, Vlade HDZ-a i MOST-a, koji su skočili sa 2,4 milijarde na 7,7 milijardi kuna. Dakle zdravstveni sustav u ovom trenutku postaje neodrživ, ne znam da li ste toga svjesni. Dakle svaka stvar u Hrvatskoj nažalost postane i postaje financijski neodrživa. Da, odblokirali smo mnoge građane, da riješili smo problem švicarca, da, minimalna plaća je narasla ali nije dovoljno narasla. I zato tražimo danas da se minimalna plaća u Hrvatskoj poveća i da iznosi barem 50% prosječne plaće u RH. Da nitko u Hrvatskoj ne radi za manje od 3 tisuće i nešto kuna, to je malo ali za neke ljude to je sve. Hvala lijepa. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Branka Bačića. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Bernardić, svakako da je hvale vrijedna inicijativa koja ide za povećavanje minimalne plaće, što bi svakako doprinijelo kvalitetnijem, boljem životu hrvatskih građana. I tu vjerujem nikog u ovoj sabornici nema tko ne bi podržao povećanje minimalne plaće. djeluje previše uvjerljivo s vaše strane kada s ove govornice predlažete zakon kojim se povećava minimalna plaća, pazite za 20%, sadašnja minimalna plaća je oko 3 tisuće i 200 i nešto kuna a vi je planirate povećati za 20%. U isto vrijeme u replici kolegi Bulju govorite da je vaša Vlada povećala za 10% plaću. Kada to nije točno, kad je sve zajedno u tom mandatu nije se mogla povećati plaća više od 4%. Prema tome, mislim da treba biti prilikom ovakvog predlaganja zakona u prvom redu treba biti realan, treba sagledati mogućnosti je li ono što predlažemo moguće, treba sagledati cjelokupno stanje gospodarstva. Govorite o povećanju cijene struje i cijene plina, ja ne znam sjećate li se a morate se sjećati, bili ste saborski zastupnik, sjedili ste ovdje u ovoj sabornici, da smo 2012. svjedočili povećanju cijene struje od 25%, pazite 25% povećanje cijene struje, 30% povećanje cijene plina, 2 kune povećanje cijene jednog metra prostornog vode u RH se dogodilo sve u roku od nekoliko mjeseci. I sada vi govorite o povećanju cijene plina koji prema podacima koje smo čuli iz Vlade, iz ministarstva govori se o jednoj lipi po metru, o jednoj lipi po metru prostornog plina i 7 lipa povećanje cijene struje temeljem odluke vaše Vlade zbog korištenja obnovljivih izvora energije. Mislim da onoga tko ne bi podržao inicijativu da se poveća minimalna plaća, ali tu treba biti razuman, treba biti odmjeren, treba sagledati sve mogućnosti reperkusije koje takav prijedlog sam po sebi donosi, a ne da bude isključivo u funkciji predizbornih aktivnosti. Hvala. Odgovor uvaženog zastupnika Bernardića. **Bernardić, Davor (SDP)** Pa ne možete me uvjeriti da je 3000 kuna, nešto više od 3000 kuna velika plaća koju gospodarstvo ne može izdržati. Ne možete me uvjeriti da je to veliko povećanje. Ne možete me uvjeriti da je plaća u Hrvatskoj od 3000 i nešto sitno kuna velika i neodrživa plaća. Ne možete me u to uvjeriti. Vi ste u vrijeme vaše Vlade do 2011. godine, ne želim se vraćati u prošlost ali moram to reći zamrznuli minimalnu plaću. U vrijeme krize mi smo je odmrznuli i omogućili povećanje minimalne plaće za preko 10%, za više od 300 kuna. I sada želimo napraviti dodatni iskorak, dodatni iskorak sa par stotina kuna za te ljude koji nemaju apsolutno ništa. Oni nemaju dostojanstven život, oni se nemaju čemu veseliti, oni ne mogu svojoj djeci platiti školovanje ukoliko ne studiraju i ukoliko se ne školuju u gradu koji ima srednju školu ili fakultet. Oni za to nemaju uvjete. Njihova poruka njihovoj djeci može biti gledaj možda je samo negdje drugdje bolje. Prema tome, ne možete me uvjeriti da je 3000 kuna, 3000 i nešto sitno kuna velika plaća koju Hrvatska i hrvatsko gospodarstvo ne može izdržati. To me ne možete uvjeriti. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Josipa Borića. Hvala lijepo. Kolega Bernardić, ja ne znam da li vama vaše kolege podmeću danas ili se vi niste baš dobro dogovorili, ali vi ste danas tražili kao klub dvije stanke. Jedna je bila za neisplatu plaća u MTČ-u, znači u tekstilnoj industriji. Druga je stanka bila za Borovo i neisplatu plaća u toj industriji. I sada vidimo da imamo problem i sa tom minimalnom plaćom, ne može menadžment tih tvornica jednostavno isplatiti tu plaću, a vi sad tražite da je čak i dignemo za još više. Znači da vjerojatno te industrije u tim gradovima praktički uništimo. Mi znamo otprilike koliko ljudi radi u tim nisko profitnim industrijama i sada je pitanje hoćemo li sada sa vašim prijedlogom dovesti na rub održivosti, uništiti ili ćemo pokušati mudro, pametno razgovarati i sa socijalnim partnerima i sa ljudima koji su koji su nositelji tih industrija, da nađemo rješenja iz godine u godinu na koji način spasiti da nešto radi, proizvodi i isplaćuje plaću ili da ovako jednim zakonom to riješimo pa tko preživi neka preživi a i tako nemaju gdje doći nego na Markov trg. Jer mene čudi zašto vi iz oporbe niste onda osim ovih 50% s obzirom na vašu odgovornost predložili da ta minimalna plaća iznosi recimo 70% bruto plaće u Hrvatskoj pa biste bili još veći ovako frajeri kako se to kaže. Jer ti radnici sigurno u tom trenutku neće doći na Ibler, nego će doći ovdje ispred Vlade i pitati a gdje je moje radno mjesto i gdje je moja plaća. Znači, dajte se odlučite što želite zastupati, jer lijepo je ovo slušati. Međutim, budimo realni i pogledajmo što zaista upravo te industrije nisko profitne mogu ponuditi radnicima, a o tome ste danas ovdje govorili dva puta u ime kluba i čini mi se da niste baš usklađeni sa zakonom koji predlažete. Hvala lijepo. Odgovorit će uvaženi zastupnik Bernardić. **Bernardić, Davor (SDP)** Pa nitko sretniji od mene da je plaća u Hrvatskoj 70% prosječne plaće i trebala bi biti barem 60%. Ali smo realni, nismo nerazumni. Zato smo predložili 50%, odnosno 3000 i nešto sitno kuna za ljude koji sad rade za minimum dostojanstva i nisu primili plaću u Borovu, nisu. Prvo smo sanirali mi, država je većinski vlasnik. Čim ste vi upali u Borovo ljudi ne dobivaju plaće. Pa nemojte priče pričati o gospodarstvu. Uprava Borova je politička, o tome vam pokušavam reći. Čim ste ušli tamo odmah kasne plaće, odmah ljudi nemaju za kruh. Pa kako je to moguće? To vas pitam. Pa di će doći? Pa doći će na Markov trg. Apeliram na zdrav razum. Dakle, u Hrvatskoj moramo se boriti da ljudi koji rade za minimum dostojanstva, bar taj minimum dostojanstva imaju. Nemojte to raditi. Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Branimira Bunjca. **Bunjac, Branimir (Živi zid)** Hvala lijepa. Uvaženi zastupniče Bernardić, vi danas pozivate na nekakvo jedinstvo sa HDZ-om i MOST-om. Vidim da nudite im i koaliciju u nekim županijama, da pozivate i predsjednicu da preuzme određena ministarstva. Ali ja ne razumijem kako vi ne shvaćate da HDZ nikada neće pristati na te zakone koje vi sada predlažete, a predlažete ih jedino dok ste u oporbi. Nisam primijetio da ste u vrijeme dok je SDP bio na vlasti vodili neku drugu politiku od HDZ-a. S tim ljudima nema dogovora. Oni zastupaju interese krupnoga kapitala, uske elite od 0,5% hrvatskih građana i stranih interesa. Misliti da će oni podržati prava radnika, da će oni podržati prava seljaka, studenata i učenika, ja se doista pitam da li ste u ovih 27 godina shvatili kuda vodi HDZ-ova politika? Od njih jednostavno takve stvari ne možete očekivati. I mislim da bi ako zaista se smatrate, a nerijetko to govorite da je SDP lider oporbe trebali drukčije postaviti stvari. S ovim ljudima nema dogovora, oni su takvi kakvi jesu, vode tu politiku kakvu vode i ta politika jednostavno mora se promijeniti. Meni je jako žao dok je SDP bio na vlasti da ste provodili Ovršni zakon, da ste vi predlagali porez na nekretnine, da ovo pitanje minimalnih plaća tada niste riješili i onda se zaista čovjek mora zapitati, doista kakva je razlika između SPD-a i HDZ-a. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Odgovor uvaženog zastupnika Bernardića. **Bernardić, Davor (SDP)** Pa prije svega odmrznuli smo minimalnu plaću i omogućili rast minimalne plaće za preko 300 kuna to smo napravili. Riješili problem švicarca, pokušali rješavati blokirane, izvadili Hrvatsku iz gliba pa to su sve rezultati koji se ne vide. Pa ne pozivam ja ovdje na jedinstvo, ja pozivam na zdrav razum da sustavno riješimo problem sa minimalnom plaćom u Hrvatskoj. Nije smiješno kolega Borić, nije smiješno što ljudi u Hrvatskoj rade za 2500 kuna, kako vam to može biti smiješno? To je tužno, to je žalosno. Majke plaču, djeca kada idu gladna na spavanje, nekad njihovi roditelji su nesretni. Pa kako nekom to može biti smiješno? Prema tome, sada želimo zakonski uredit upravo kako nikada više u Hrvatskoj ne bi došli u situaciju da kada je teško sve ide preko leđa sirotinje i sve ide preko leđa onih koji nemaju. Nego kako bi vezali minimalnu plaću na prosječnu plaću i omogućili ljudima da kada rastemo dijelimo uspjeh, a kada smo neuspješni da i to dijelimo. Prema tome, u Hrvatskoj moramo dijeliti sudbinu jedni s drugima, inače nemamo šanse … ukoliko to ne budemo shvatili, ukoliko se ljudi budu ponašali na način kao što se ponaša aktualna Vlada, gledam, ne vidim, čujem, ne čujem, pričam, ne radim na taj način Hrvatska ne može naprijed. Hvala. I zadnja replika uvaženog zastupnika Blaženka Bobana. Izvolite. **Boban, Blaženko (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi kolega Bernardić. U jednom momentu ste rekli, citirat ću „ja vas pozivam da dijelimo uspjeh i kada rastemo i dijelimo odgovornost kada padamo“. Ja znam da bi vi voljeli dijeliti uspjeh ove Vlade, ali u demokraciji vam je jasno tko je zaslužan za uspjeh kao i to je odgovoran za neuspjeh. To će kao i do sada na izborima procjenjivati građani. Prošla su vremena kada smo za uspjehe bili svi zaslužni, a za neuspjehe nitko odgovoran. konstruktivno je realno i objektivno suradnja je moguća ali na način na koji propagira vaš prethodnik, mi ili oni, a ne kao ovaj vaš prijedlog. Evo primjera, na lokalnim izborima će se mnogi kandidati koji ne pripadaju vašoj stranci odvažiti pomoći vam poput u Vukovarsko-srijemskoj županiji, u Šibeniku, u gradu Zagrebu da bi ipak pokazali i vi jedan dio odgovornosti prema građanima barem na lokalnoj razini. Hvala.

zato jer nam nije važno ono što je možda vama važno, da neko isključivo bude član vaše stranke, zato jer nam je nacionali interes hrvatskih interes, interes ljudi ove zemlje ispred stranačkog interesa zato je to. Dijelimo uspjeh, ove Vlade, pa da zaslužni ste za uspjeh. Uspjeli ste poskupiti plin u Hrvatskoj, uspjeli ste poskupiti struju u Hrvatskoj, uspjeli ste u samo godinu dana utrostručiti dugove u zdravstvu, uspjeli ste zaustaviti obrazovnu reformu, uspjeli ste poreznom reformom onemogućiti one najpropulzivnije ugostitelje, sve ste to uspjeli. Prema tome, ako je to uspjeh vaše Vlade ona se nemate baš čime ponositi. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sada bih pitao žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Želi li predstavnik Vlade dodatno obrazložiti mišljenje Vlade? Uvaženi ministar rada i mirovinskog sustava Tomislav Ćorić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane zastupnice i zastupnici, poštovani predlagatelji. Ja bih prije nego što se osvrnem na neke od teza koje su danas iznijete pokušao prije svega dati viđenje Vlade RH na ovaj prijedlog zakona. Dakle, prije svega jedna važna napomena, važeći Zakon o minimalnoj plaći donesen je 2013. godine, to je vrlo važno za znati gospodine Bernardiću. Temeljem tog važećeg Zakona o minimalnoj plaći, a također i temeljem predmetnog zakona visina minimalne plaće za svaku sljedeću kalendarsku godinu uredbom utvrđuje Vlada RH na prijedlog ministra nadležnog za rad. Važećim Zakonom o minimalnoj plaći propisano je da se minimalna plaća ne može utvrditi u iznosu manjem od iznosa koji je bio predviđen za prethodnu godinu. Nadalje, propisano je isto tako i da će ministar nadležan za rad imajući u vidu povećanje udjela minimalne plaće u prosječnoj plaći nakon konzultacija sa socijalnim partnerima Vladi RH predložiti predložiti visinu minimalne plaće i to smo učinili za 2017. godinu. Ujedno Zakonom o minimalnoj plaći predviđena je iznimka temeljem koje se kolektivnim ugovorom može ugovoriti minimalna plaća u iznosu manjem od propisanog uredbom donesenom na temelju ovog zakona i to ne manje od 95% iznosa propisanog ovom uredbom, to ćemo posebno problematizirati u našem odgovoru na vaš prijedlog zakona. Dakle u predmetnom prijedlogu Zakona kluba zastupnika Socijal-demokratske partije predlagatelj definira usklađenje minimalne bruto plaće sa prosječnom bruto plaćom kroz 2 godine. Dakle u potpunosti derogira trenutnu zakonsku osnovu. I to na način da se prijedlogom zakona utvrđuje minimalna plaća za 2017. godinu u iznosu od 45% od prosječne bruto plaće po zaposlenom u pravnim osobama u RH te za 2018. godinu u iznosu od 50%. Postavlja se uistinu pitanje zašto to nije bilo 60 i 90% s obzirom na logiku ovog prijedloga zakona. Nadalje, utvrđuje se i minimalna plaća za 2019. godinu i svaku sljedeću kalendarsku godinu u iznosu od minimalno 50% prosječne bruto plaće po zaposlenom u pravnim osobama u RH. Ujedno predlaže se izmjena iznimke koja postoji koja se kolektivnim ugovorom može ugovoriti minimalna plaća u iznosu manjem od propisanog uredbom na način da se ista snizi na 90% iznosa propisanog uredbom Vlade. Ne znamo zbog čega ukoliko idemo sa idejom da povećamo životni standard naših građana. U postupku propisanom u zakonu tijekom prosinca 2016. godine već je stupila na snagu Uredba o minimalnoj plaći za 2017. godinu u kojem se udio minimalne plaće u prosječnoj bruto plaći porasta u odnosu na prethodnu 2016. sa postojećih 38,8% udjela podignut je na 42,9%. Posljednje povećanje iznosa minimalne plaće za 2016. godinu iznosilo je 90,45kuna, odnosno 90 kuna, 45 lipa u odnosu na 2015. dok uvećanje za 2017. godinu u odnosu na 2016. iznosi 156 kuna. Ono što bih svakako želio podsjetiti je sljedeće, od donošenja Zakona o minimalnoj plaći, ona je dignuta nekoliko puta, Vlada Socijal-demokratske partije je plaću za 2014. godinu digla za 1,1%-tni bod. Plaću za 2015. godinu za 0,4%-tna boda, plaću za 2016.-tu godinu za 2,9%-tnih bodova. Vlada Hrvatske demokratske zajednice i MOST-a je plaću za 2017. godinu digla za 5%-tnih bodova u odnosu na one ranije. Također ono što svakako valja naglasiti je sljedeće, Vlada RH ne podržava donošenje predmetnog prijedloga zakona iz razloga što je neprihvatljiv predloženi način povećanja plaće obzirom da predviđa dugoročan način određivanja njezinog odnosa što jednostavno nije u skladu sa zakonom ni sa zdravom ekonomskom logikom nije moguće gospodine Bernardiću. Naime neizvjesnost budućih makroekonomskih okolnosti te općenito okolnosti te općenito okolnosti projiciranog gospodarskog rasta u RH koje mi u ovom trenutku nisu u potpunosti poznate primjerice za 2019. godinu a kojima bi minimalna plaća trebala predloženom dinamikom rasti ne daju osnovu za predmetno zakonsko rješenje koje ste predložili. Sporan je isto tako i prijedlog da se iznimkom putem kolektivnog ugovora može utvrditi minimalna plaća u iznosu od 10% manje od utvrđenog iznosa zato što to predstavlja snižavanje donje granice iznosa minimalne plaće. Ujedno Vlada RH izražava zabrinutost u svezi ovog prijedloga zakona kojim se predviđa dugoročan te činjenično nepotkrijepljen način određivanja iznosa minimalne plaće u RH. Također Također isto tako mi ne možemo podržati sužavanje prostora za dijalog Vlade RH i naših socijalnih partnera. Na samom kraju osvrnuo bih se i na neke teze koje su iznijete tijekom vašeg elaboriranja prijedloga ovoga zakona. Vi u jednom trenutku elaborirate da trgovački centri i tvornice da bi podigli minimalnu plaću u RH odnosno kod sebe da to mogu. Pa oni mogu podići minimalnu plaću, odnosno mogu podići plaću, to nema veze sa minimalnom plaćom, to ima veze sa plaćom gospodine Bernardiću. Dakle, govorimo to tome da svaka tvornica, svaki poduzetnik može podići plaću u svom poduzeću, međutim pitamo se gdje se dovodimo u tom trenutku. Dakle u ovom trenutku postoje grane, odnosno sektori u RH koji o svom trošku 80% troška nose kroz plaće. To je prije svega taj sektor tekstilna industrija u RH. Što vam nalaže ekonomska logika u kontekstu podizanja njihovih minimalnih plaća, odnosno njihovih plaća sa 20 i više postotnih bodova. Ono što bih svakako apelirao da se u konkretnom slučaju, u slučaju drugih prijedloga obratite onima koji na ovu temu nešto više znaju, oni postoje u Socijal-demokratskoj partiji. I da u tom kontekstu ti prijedlozi imaju prije svega ekonomskog smisla i logike. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Imamo uistinu impresivan niz replika na vaše izlaganje pa ćemo krenuti od prve a to je uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Prosto je nevjerojatno s kojom lakoćom i nadmenošću predstavnik Vlade ovdje objašnjava nama a posredno putem televizije i svim građanima RH da je plaća koju mi ovdje predlažemo neutemeljena ekonomskom logikom, da je to previše. 3800 kuna bruto previše? To je danas rekao član najužeg tima gospodina Andreja Plenkovića. Neka svi čuju, građani RH da je Vladi HDZ-a 3800 kuna bruto ili 3 tisuće i nešto kuna neto previše. I da nema nikakve ekonomske logike da Hrvatska to isplati odnosno da Hrvatska ima takav zakon a da poslodavci to isplaćuju u RH. Kao Kao da je to svjetsko čudo i u drugim zemljama Europske Unije. Pa pogledajte preko puta, tu, u Sloveniju, pogledajte tamo koja je minimalna plaća. Pogledajte iznos tamo koji je minimalne plaće. Pa ja jednostavno se ne mogu načuditi ovdje bešćutnošću Vlade HDZ-a gospodina Plenkovića, na kraju gospodina Ćorića koji je tako u stanju nešto ovdje reći. I kao da se ništa nije desilo i kaže nemojte ni predlagati više, nema smisla, nećemo ništa prihvatiti. Pa hoćemo predlagati, jer će onda ljudi bar znati sljedeći puta kad glasaju da je HDZ-u previše 3800 bruto, 3050 neto, sa te strane ja bih vas molio nemojte raditi ljude ovcama, nisu ljudi toliko naivni i znaju ljudi da imaju veća prava nego šta im vi dajete i da bi mogli imati viša prava nego što im vi dajete. I zato molimo ovdje da se svi složimo oko elementarne logike da 3050 kuna neto u Republici Hrvatskoj nije visoka plaća šta tvrdi HDZ i ministar Ćorić. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovor uvaženog ministra Tomislava Ćorića. Izvolite. Gospodine Maras, uz dužno poštovanje vaše skromnosti koju izražavate u raspravama u odnosu nad našu nadmenost ja bih vas molio prije svega da shvatite da u ovom trenutku i sami ste naveli 70000 radnika u RH prima minimalnu plaću. Najveći dio u sektorima koji su ovdje spomenuti. Njihovi poslodavci već godinama su na rubu egzistencije i rentabilnosti poslovanja. To je poznato osobi koja sjedi iza vas, bivšem ministru gospodinu Mrsiću i upravo zbog toga u vrijeme prošle Vlade nije dolazilo do ovakvih prijedloga. Dakle, imajte to na umu molim vas kod ovakvih istupa. Hvala vam lijepo. Evo sad će replicirati uvaženi zastupnik Mirando Mrsić. kažete da je ovo ekonomski neodrživo da se odjedanput podigne minimalna plaća za 50% u vrijeme kad se ekonomija u Hrvatskoj oporavlja, kada nam se otvaraju radna mjesta. A kako je to bilo moguće u Sloveniji 2010. zakonom koji je stupio na snagu u Sloveniji, dakle 11.2.2010. gdje je minimalna plaća fiksirana na 50% odjedanput i svake godine se usklađuje sa porastom plaća. Prema tome, očito da je ekonomski moguće. I tamo ima industrije koja je industrija sa vrlo malom marginom koja ima najniže plaće. druge strane čudi me da kao ekonomista ne baratate cijelim činjenicama oko minimalne plaće, pa se zaboravlja da je u vrijeme HDZ i ona minimalna plaća koja je bila definirana onim zakonom gdje je potpredsjednik Vlade na neki način prevario sindikate bila zabetonirana na 38% i kroz 3 godine se nije uopće micala. Da smo mi 2011. odblokirali tu minimalnu plaću i da je bruto minimalna plaća sa 2800 kuna što je izuzetno malo 2011. odnosno 2012. skočila na 3100. To je 10%, toliko oko ovih, gospodine Boriću oko tih 10%. Ona je porasla 10%. To je još uvijek premalo. I treća stvar, vi kao ministar bi se trebali zalagati za socijalni dijalog i bilo bi najbolje u Hrvatskoj da imamo ono što imamo u skandinavskim zemljama, da se minimalna plaća dogovara između poslodavaca i radnika. Ali vi ovdje kažete da to što je stavljeno u zakon da se sindikat i poslodavac dogovore da zbog toga što je margina mala da ne može se podnijeti ovakva minimalna plaća, da ju onda možete kolektivnim pregovorom smanjiti je nešto što je meni neshvatljivo i ne bi to jedan ministar rada trebao govoriti. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovor uvaženog ministra Tomislava Ćorića. Uvaženi zastupniče Mrsiću, dakle nitko se od ove Vlade RH neće više složiti o potrebi rasta minimalne plaće tijekom njezinog mandata. Dakle, ova Vlada RH je nakon mjesec i pol dana svog mandata povećala minimalnu plaću više nego što je to vaša Vlada učinila u tri godine. Molim vas budimo toga svjesni u ovoj raspravi. Nitko se od nas neće više složiti da je to povećanje minimalne plaće potrebno nastaviti i u narednom razdoblju i mi ćemo to učiniti. Međutim, isto tako valja imati na umu činjenicu da ekonomske okolnosti u ovom trenutku u RH još uvijek ne dopuštaju značajnija povećanja. Ja ću vam samo, samo ću vas podsjetiti na neke brojke budući u pravilu spominjete Republiku Sloveniju. Dakle u ovom trenutku minimalna plaća u Bugarskoj je 214 eura krajem 2016. U Češkoj 364 eura, u Estoniji 430, u Latviji 370, u Litvi 380, u Mađarskoj 350, u Portugalu 417, u Rumunjskoj 276, u Slovačkoj 405. Neću govoriti o zemljama u regiji. U ovom trenutku minimalna plaća u Republici Hrvatskoj je 440 eura i to nije malo u odnosu na ove zemlje. Zašto vam to govorim? Zbog čega vam to govorim? Bruto. Zbog čega vam to govorim? To vam govorim zbog toga što u ovom trenutku bruto domaći proizvod Hrvatske per capita je pretposljednji u EU. Dakle, mi moramo učiniti sve da učinimo dodatni rast gospodarstva i to smo najavili u našem mandatu i učinit ćemo sve da uz taj rast gospodarstva raste isto tako iznos minimalne plaće. Naravno da treba težiti rastu minimalne plaće i naravno da ćemo to i činiti. Međutim, mi to možemo raditi u granicama ekonomske logike i naših mogućnosti i to smo učinili na samom početku svog mandata. Hvala vam lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Davora Bernardića, izvolite. naknadno uključen./… Ovo sve što ste rekli ne daje mi razloga za optimizam. Pa kao da vi ni sami ne vjerujte u uspjeh. Nestabilnost gospodarskih pokazatelja, nestabilnost gospodarskog rasta, nestabilnost, neizvjesnost i sami ste to nekoliko puta izgovorili. 2019. godine, ove godine nema prostora. Ja sam zabrinut. Umjesto da širite optimizam, vi širite ovdje defetizam, širite paniku i ne možete nas uvjeriti da je 3000 kuna, nešto više od 3000 kuna velika i nemoguća plaća u RH. Neće vam to proć. Pa ne možete nas uvjeriti u to. Pa vi nas uvjeravate da je plaća od tri tisuće i nešto sitno kuna za ljude u Hrvatskoj velika i nemoguća. Pa ne možete i onda nabrajate zemlje redom iz istočnog bloka koje su nekad bile u Sovjetskom Savezu. Pa s kim nas želite uspoređivati? Pa kakvi su vam to podaci? Pa dajte Hrvatsku usporedite s onim zemljama s kojima se želimo uspoređivati u čije društvo smo došli. Nemojte tu vaditi neke paušalne ocjene i sijati defetizam i paniku. Ne može se, nećemo uspjeti, 2019. je nestabilna, plaća je velika. Iz ovog svega ja jedino što mogu shvatiti je veliko ili nepoznavanje onoga o čemu razgovarate ili veliku nesigurnost. Ja bi volio da uspijemo kao zemlja i kao društvo,

ja ću vam samo kratko replicirati. Jedino čime ja mogu biti zabrinut je zapravo razina populizma i demagogije, frazeologije kojom nastupate u prijedlogu najveće oporbene stranke o vrlo važnom zakonskom prijedlogu. To je zapravo nevjerojatno. Stopa rasta BDP-a u 2017. trebala bi biti između 3,1 i 3,3%, hrvatske javne financije su stabilne. Mi jurišamo k gospodarskom rastu ove godine, povećanjem životnog standarda naših građana, minimalna plaća o kojoj bi ovdje trebali razgovarati ekonomisti su negdje iza vas pa vam oni to mogu pojasniti u redovima iza vas, rasla je 5%-tnih bodova od 1.1., 2018. godine rasti će opet, a vi ćete vjerojatno i 2018. godine ići sa nekom svojom novom inicijativom kojom pokušavate ući u politički prostor i u Dnevnik HRT-a ili neki drugi. Hvala lijepa. Hvala. Evo sada … replike uvaženog zastupnika Branka Grčića. **Grčić, Branko (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Uvaženi gospodine ministre. Znači kad govorite o rastu minimalne plaće, o rastu napominjem minimalne plaće u mandatu naše vlade, onda je očigledno i naravno to uspoređujete s ovim prijedlogom vašim onda polazite od toga odnosno ne polazite od toga da je to bilo bitno različito razdoblje, razdoblje u kojem se naša vlada borila s krizom, vrlo teško, vrlo mučno i uspjela u drugoj polovici mandata izvući zemlju iz krize i postići i uspostaviti ovaj trend koji sada daje rezultate. Nažalost, ne nalazim baš puno argumenata da bi ova nova Vlada u ova četiri mjeseca učinila bilo što za ove stope od 3, 3,2% o kojima pričate. je nasljeđe, to je nasljeđe onog trenda koje smo mi uspostavili, to svaki ekonomist zna da se takve stvari u makroekonomiji na taj način odvijaju, a posebno ako ne vidimo niti jednog razloga da bi neke mjere vaše Vlade taj rast dodatno potaknule. Ono što želim reći i da bude sasvim jasno, minimalna plaća mora rasti više od prosječnog rasta plaća u Hrvatskoj koji se sada događa. Ako je taj rast između 3,5, 4, 4,5% generalno onda minimalna plaća da bi stigli onaj gep koji je u međuvremenu nastao mora rasti značajno više, o tome mi govorimo. Dakle tih 5% za tako nisku plaću nije dovoljno.

To je ono što je načelo socijaldemokracije da se borimo protiv nejednakosti koja je u Hrvatskoj sve veća i veća. I to su evo i studije sindikata neki dan pokazale vrlo jasno i to moramo shvatiti. Zbog toga tražimo jači i veći rast ovih plaća, a naravno u okvirima zadržavanja konkurentnosti tih firmi. Hvala. Odgovor uvaženog ministra Ćorića. **Ćorić, Tomislav (HDZ)** Poštovani zastupniče Grčiću, dakle potpuno ćemo se složiti sa tezom da udio minimalne plaće u prosječnoj plaći u RH treba rasti. Pa upravo se to i dogodilo. Ja sam na samom početku svog izlaganja naveo podatak da je tijekom 2016. godine udio minimalne plaće u prosječnoj plaći bio 38,8%. U ovom trenutku on je preko 42% i tim putem ćemo ići u tome se svakako možemo složiti. Međutim ja se nadam da ćete se vi kao ekonomist, kao vrstan ekonomist složiti isto tako s tezom da ovako povećanje minimalne plaće prije svega udara u konkurentnost najugroženijeg sektora, sektora s kojima ste se i vi na kraju krajeva tijekom vašeg mandata podpredsjednika Vlade RH borili, s njihovim opstankom uopće u samoj ekonomiji. Tekstilna industrija, kožna, drvna industrija drvna industrija vi jako dobro znate o čemu ja govorim. Hvala vam lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Domagoja Hajdukovića. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvaženi ministre. Volio bih kada navodite prosječnu plaću u našim susjednim zemljama da navodite i koliko tamo košta kubični metar plina ili koliko košta voda ili koliko košta odvoz smeća. Ja to recimo za Mađarsku jako dobro znam i cijene i baš i nisu usporedive uvaženi gospodine ministre. Da sam poput vas iz Demokratske zajednice ja bih sada možda propitivao vaš CV, vaš životopis kako su nam neki dobacivali odavde kada ste vi radili u realnom sektoru i ja to neću raditi. Ja izuzetno cijenim to što ste vi doktor znanosti, posebice ekonomskih zajednici, ali ovo nije akademska rasprava uvaženi ministre. Dok smo mi ovdje raspravljali, dok vi nama pokušavate kao sa katedre to docirati, jedan kolega, jedan moj sugrađanin iz Baranje mi je poslao SMS kolika mu je bila neto plaća u veljači 2.339,04 kuna. Ja pozivam vas ministre i sve ovdje, preživite vi sa tim iznosom. Pa moj račun za plin tijekom zime je više od pola ovog iznosa. I onda mi govorimo o plaći koja je dovoljna za dostojan, pristojan, bezbrižan život. Pa ljudi nam odlaze ministre, pa Slavonija je pusta. U Osijeku je svaka treća kuća prazna zbog ovakvih plaća i ovako dostojnog života, poštovani ministre. Ja cijenim ono što radite a ne što govorite. A ono što radite smo već vidjeti sa poreznom reformom, bogatima više, siromašnima manje, „Superhik“ reforma. Tko želi uvaženi ministre nađe načina a tko ne želi nađe izgovora. Kako bi mi Šokci rekli „sapienti sat“ ili'ti „pametnom dosta“. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Josipa Borića. Izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Uvaženi ministre čuli ste, evo prvi čovjek oporbe je danas gotovo emotivno uništen, nezadovoljan, nesretan, tužan i brani zakon kojeg je pripremao mjesecima, a mjesecima su razmišljali o tome da se nikada neće raspraviti ali evo drugačija Vlada, drugačiji Sabor, drugačiji predsjednik, raspravljamo zakone oporbe. Mi za njihovog mandata nažalost nismo uspjeli ništa i pokušavamo svatko sa svojim argumentima utvrditi što je zaista ovdje realno moguće. Međutim, vidjeli ste i vi ste im jasno pokušali pokazati kroz i mišljenje Vlade i vlastito da je njihov zakon nekonzistentan, da u jednim odredbama praktički poništava neku njihovu namjeru koju oni nazivaju dobrom. Znači da ne znaju ni napisati ono što su zamislili i s čime već mjesecima u javnosti pokušavaju doći na stranu radnika kao socijal-demokracija koja ih je u svom mandatu kada su radnici imali najveće povjerenje u njih razočarali su ih. Ti radnici su ih dva puta kaznili na izborima upravo zato jer su ih gotovo uništili, uništili politikom koju su provodili. I danas slušamo priče što smijemo, što ne smijemo i zašto bi minimalna plaća trebala biti 50 ili 70% bruto plaće u RH. Oni koji su podigli cijenu plina za 25% čim su došli na vlast, cijenu električne energije za 20% čim su došli na vlast odmah nakon 2 mjeseca, vode 15%, cestarina o kojima stalno pričaju 15%. Pa nije bilo toga što nisu poskupjeli. I naravno danas pokušavaju vratiti neke svoje ljude, birače, radnike i njima se obraćaju. I cijelo vrijeme govore sve što su kao dobro napravili a ne spominju recimo 80 milijardi javnog duga i odgovor na to gdje su potrošili te novce, nema odgovora. U hrvatskom narodu ima jedna lijepa uzrečica ili rečenica za takvo ponašanje „prave se Englezi“, danas u oporbi. **Ćorić, Tomislav (HDZ)** Hvala vam gospodine zastupniče Boriću na vašoj pozitivnoj kritici zapravo. Ono što bih uistinu želio istaknuti jeste potreba da, a referirati ću se na ovaj akademski moment da raspravu u Saboru i u onim situacijama u kojima trebaju biti konstruktivne zapravo i budu. Ja sam vjerovao da će oporba, odnosno najveća opozicijska stranka pozitivno reagirati na naše podizanje minimalne plaće od 5%-tnih bodova a vjerojatno kao i vi. A mi smo se doveli u situaciju da nakon tog, nakon te uredbe Vlade RH licitiramo što je moguće većim iznosima. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Franje Lucića. Hvala lijepo. Poštovani gospodine ministre. Pa evo slušajući ovu vašu raspravu i raspravu od kolega iz SDP-a, stvarno sam razočaran na ovako jedan populistički način koji djeluju upravo ljudi iz SDP-a. Imali su priliku povećati plaću koliko god su željeli, međutim za svoga mandata kao što znate nisu učinili ništa. Obzirom da dolazim iz Požeško-slavonske županije reći ću samo nekoliko riječi. Tamo djeluje dakle tekstilna industrija, drvna industrija. I ono što je bitno, bitno je da je ova Vlada podigla minimalnu plaću u ovoj godini za 5% kada govorimo o nekom bruto iznosu samo u jednoj tvrtki koja zapošljava 500 ljudi to je trošak dodatni od 200 tisuća kuna mjesečno što znači da je to na godišnjoj razini 2,5 milijuna kuna. U tekstilnoj industriji imamo negdje oko 500 ljudi u Požeško-slavonskoj županiji. Ako bi sada samo još za 5% a ne za 30 kolega Bernardiću i vi koji ste komentirali, podigli neto, minimalnu plaću te tvrtke sutra stavljaju ključ u bravu. Slušajte me dobro, stavljaju ključ u bravu. Pa dajte ljudi i gospodine ministre objasnite im da je to nemoguće u ovome trenutku dokle god RH ne bude svoj gospodarski nivo podigla na jednu drugu razinu. Istočne zemlje koje su nas prešišale u gospodarskom razvoju i Češka i Poljska i ostale zemlje su daleko razvijenije u ovom trenutku od RH a imaju niže dohotke i minimalne plaće od RH. Pa mislim da je dosta ovome narodu populizma nego ovaj narod očekuje od nas ovdje jednu kvalitetnu raspravu, jednu raspravu u kojoj ćemo im pomoći a ne ovim populizmom uništavamo jednostavno ovaj doista jadan i siromašan narod koji mora bježati u druge zemlje jer im mi to u ovom trenutku ne možemo osigurati. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Branimira Bunjca. Izvolite. **Bunjac, Branimir (Živi zid)** Hvala lijepa. Uvaženi ministre, lijepo ste pročitali ovaj odgovor zastupniku Bernardiću, ne znam kada ste ga prije uspjeli napisati i isprintati s obzirom da je on tek danas rekao svoje mišljenje. Vi ste rekli da su poduzetnici na rubu egzistencije. A ja moram priznati da sam zaista zapanjen tom vašom izjavom. Jeste li možda mislili na gospodina Todorića? Pa s obzirom da je on na rubu egzistencije, nema par milijuna kuna za režije u dvorcu, onda ste mu vjerojatno preko noći odlučili sastaviti zakon kojim ćete od hrvatskih građana uzeti milijardu kuna da njemu date. Je li to taj poduzetnik kojemu je ugrožena egzistencija? Sad možete odmah preko noći milijardu kuna pronaći. A dok građani ne mogu platiti porez od 20 lipa i 30 kuna onda im šaljete ovrhe, šaljete im policiju, ovršujete im nekretnine i sad govorite da Ivica Todorić na rubu egzistencije. I vi kažete da ste vi ekonomist i da mi ne znamo raspravljati. Jeste vidjeli rezultate istraživanja Ekonomskog instituta od prije par dana da 70% ljudi u Hrvatskoj mora posuditi novac da bi preživjelo mjesec. 70% ljudi ne može platiti režije, ne može vodit djecu na ljetovanje i vi kažete da je Ivica Todorić na rubu egzistencije. I vi to zovete ozbiljnom akademskom raspravom? Ja ne znam, ja sam stvarno evo. Bio sam zapanjen sa vašim premijerom dok je govorio ovdje o izvješću EU, ali vi ste ga očito uspjeli nadmašiti u jalovoj jalovoj argumentaciji. I zaista se moram pitati kako je moguće da nekoga tko ima 6 milijardi poreznog duga

Poštovani zastupniče Bunjac, ja nisam siguran da smo mi bili na istom mjestu dok sam ja izlagao odgovor Vlade na prijedlog zakona Socijaldemokratske partije. Prije svega želio bih vas upoznati sa činjenicom da je moj pisani materijal koji je priređen, pisani materijal odgovora na inicijativu Kluba zastupnika SDP-a. Oprostite što sam ga imao. A što se tiče gospodina Todorića, odnosno moje teze o poduzetnicima nešto ste pobrkali. To nije dio te rasprave. To ste vjerojatno u okviru stanke jutros imali priliku razglabati. Ja sam govorio o poduzetnicima koji vode poduzeća, u ovom trenutku najugroženijim sektorima u RH. Naveo sam i koji su to gospodine Bunjac. Vjerojatno ste to u ushitu ovog vašeg odgovora pokušali previdjeti. Dakle, riječ je o tekstilnoj industriji, riječ je o kožnoj, obućarskoj industriji, riječ je o drvnoj industriji gospodine Bunjac. To su industrije u koje su u ovom trenutku i već dulje vrijeme na žalost na rubu egzistencije. O ostalim stvarima nisam govorio. Druga stvar je to što ste vi čuli da sam ja rekao. Hvala vam lijepa. Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Mire Bulja. Izvolite. **Bulj, Miro kažete u 2017. 5% je nešto više od 3000 kuna. Međutim svaki prijedlog, pa i prijedlog oporbe je dobar, možemo raspravljati o onome što je aktualno. Činjenica je da je minimalna plaća mala, činjenica je da je 2017. godine 5% podignuta plaća, međutim ključni problem je još uvijek onih radnika koji ne ostvaruju svoja primanja temeljem toga što poduzetnici krše svoje, krše zakonom propisano pravo da, na radničku plaću. Činjenica da u tri godine 2% je narasla plaća. Prošle 2016. dva zarez nešto, ove godine 5%. Međutim o ovome prijedlogu oporbe i dobro je da je u Parlamentu ovaj prijedlog da govorimo o minimalnoj plaći. Samo šta je problem što mi više nemamo, tj. gubimo radnike a to je produkt i bivše Vlade i svih prethodnih Vlada. To je nuspojava, tj. to je uzrok. Jer one blagajnice koje su stvarale, opet ponavljam carstva i za vrijeme SDP-ove Vlade i bivših HDZ-ovih, kule od karata danas su dovele u pitanje tih 60000 ljudi i hrvatski potencijal. Znači da je pitanje ključno, o ovome treba raspravljati i slažem se. Zakon oporbe je dobro što je ovdje, što se tiče …/Govornik se ne razumije./… amandman da bude 80% plaća minimalna i to je legitimno raspravljat. Međutim, ključni je problem što brojni naši građani ne ostvaruju svoje prav. To je pravna nesigurnost, zbog toga ljudi odlaze, to je posljedica loših upravljanja dosadašnjih Vlada. I toga mora bit svjestan i predlagatelj, oporba da su loše upravljali Hrvatskom državom kao i prethodne Vlade koje su bile na čelu sa HDZ-om. I ovaj je prijedlog zaista pozitivan. Ja ću dati amandman da bude 80%, 95000 kuna ja mislim da je realna plaća. Međutim šta je činjenica danas? Činjenica je da veliki broj radnika ne prima plaću

Po zadnjim istraživanjima u Hrvatskoj je velik broj naših sugrađana pred siromaštvom, preko 80% opasnost od siromaštva je upravo u Slavoniji i Baranji, rizik od siromaštva a upravo iz tih razloga što nema radnih mjesta a i ona nova koja se otvaraju su uglavnom ugovor o radu na određeno vrijeme veliki dio tih ugovora i za tu minimalnu plaću koja nije dostatna za kvalitetan život i zato imamo iseljavanje mladih i zato mladi ne vide perspektivu u Republici Hrvatskoj. A koju mi poruku šaljemo kroz vašu raspravu danas? Kontradiktorni ste. S jedne strane se hvalite sa gospodarskim rastom, rastom bruto društvenog proizvoda, a s druge strane kažete da taj rast ne može u 2019. garantirati garantirati rast minimalne plaće kako je predloženo ovim zakonom. Pa koji način onda mogu mladi ljudi planirati svoju budućnost? Da li će oni ostati u Hrvatskoj ili će otići ako im se ne može garantirati rast te minimalne plaće, ako se ne može garantirati otvaranje novih radnih mjesta. Kažete poslodavci mogu sami dizati plaće. Da mogu, ali oni uvijek gledaju profit i oni samoinicijativno teško da će dizati plaće. A osjetljivi sektori tipa tekstilna i drvna industrija, pa postoje drugi modeli i postoje iskustva drugih država kako da im se pomogne, a da ta minimalna plaća i u tim resorima budu takove da radnici mogu od svoje plaće živjeti. Pa vas molim odgovor na koji način mislite pomoći tim sektorima i kako vi mislite dalje dizati minimalnu plaću? Hvala. Odgovor uvaženog ministra rada i mirovinskog sustava Ćorića. **Ćorić, Tomislav (HDZ)** Uvaženi zastupniče Vlaoviću, osvrnut ću se na vašu tezu o kontradiktornosti. Ja ne bih rekao da sam kontradiktoran, ja bih rekao da sam objektivan i realan. Vjerojatno različite perspektive imamo. Navest ću još jednom tijek događaja 19. listopada prošle godine Vlada gospodina Plenkovića preuzela je odgovornost za RH krajem krajem mjeseca prosinca dakle ni dva mjeseca nakon toga mi smo povećali minimalnu plaću za 5%-tnih bodova više nego nekoliko godina kumulativno ranije. S druge strane u razgovoru sa našim socijalnim partnerima na kojem se netko u ovom jednom trenutku ovdje pozivao dogovorili smo rast plaća u državnim službama više od 6%-tnih bodova tijekom ove godine. Odlukom Vlade RH povećali smo plaću javnim službama za 2%-tna boda, dakle to su stvari koje su se već dogodile. Govorimo o pet odnosno šest mjeseci mandata Vlade gospodina Plenkovića. Optimizam koji dijelimo svi u Vladi, ja vjerujem sve više hrvatska javnost glede ekonomskog rasta RH i ekonomskih pokazatelja u ovoj i nerednim godinama je nešto što nas hrabri da ćemo tijekom odnosno do kraja 2017. godine ponovno istupiti i povećati životni standard ovih naših najugroženijih građana. Mi to činimo realno i u skladu s mogućnostima RH u ovom trenutku. Mogućnostima isto tako i socijalnih partnera, dakle u ovom konkretnom slučaju poslodavaca u najugroženijim sektorima, sektorima koji godinama još od '90.-ih godina veliki broj njih muku muče s ne konkurentnošću i problemima s kojima su suočeni. Meni je žao što to svim zastupnicima, a prije svega zastupnicima predlagatelja ovog zakona nije jasno. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. I zadnja replika uvaženog zastupnika Branka Bačića. **Bačić, Branko slažem se s vašom konstatacijom kako rast minimalne plaće će pratiti rast BDP-a u Hrvatskoj i kako kvalitetnije stanje u gospodarstvu će omogućiti povećanje, nadam se i krajem ove godine povećanje minimalne plaće. Posebno se to odnosi na kako ste sami rekli drvna industrija, tekstilna i kožna industrija gdje je ovako povećanje plaće svakako otežalo, o čemu je malo prije kolega Lucić govorio poslodavcima uopće mogućnost normalnog poslovanja pa onda isplaćivanja i ovakvih minimalnih plaća od 3.120 kuna. Meni je vrlo ovako čudno da SDP predlaže povećanje minimalnih plaća, kada u isto vrijeme tamo gdje je on poslodavac svojim zaposlenicima smanjuje plaće. I zbog toga je i unutar SDP-a bio osnovan sindikat kako bi očuvao postignutu razinu plaća u SDP-u. Dakle lako je preko plota gledati u tuđe dvorište, tražiti tražiti da drugi poslodavci povećavaju plaće, a ti sam kada si poslodavac praktično ne izvršavaš ono što predlažeš ovakvim jednim zakonom. Iz ovih podataka koje ste vi naveli, a koje svjedočimo o rastu BDP-a u prošloj godini od 2,9 ili 3% o tome ćemo imati ovih dana konačan iznos i planirani rast BDP-a u 2017. godini od 3,2% u svakom slučaju omogućit će rast plaća u Hrvatskoj pa onda svakako i biti poticaj Vladi da sa odlukom o minimalnoj plaći poveća plaću koja sada kao što sam rekao iznosi 3.120 kuna. Hvala. Hvala. Sada će u ime predlagača riječ uzeti uvaženi zastupnik Davor Bernardić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče. Pa svašta smo čuli danas ovdje. Bilo je stilskog dojma, onomatopeje, prikaza, glume, dociranja, neobjektivnosti, pozivanja na razum, ali jedino što nam niste uspjeli objasniti da je tri tisuće i nešto kuna velika plaća i da je nemoguća plaća u RH. Da, predložili smo zakon kako bi konačno sustavno uredili ovo područje, kako bi vezali minimalnu plaću za prosječnu plaću u RH, kako bi dijelili sudbinu rasta, ali i sudbinu nevolje, kako bi ljudi u Hrvatskoj radeći jedni za druge solidarno napredovali kada nam dobro ide, a dijelili sudbinu jedni drugih kada nam ne ide dobro. I to je osnovna ideja tog prijedloga. Ako mislite da treba popraviti prijedlog, popravite ga, dajte amandmane, predložite svoj zakon, predložite drugi postotak. U skladu sa vašom neizvjesnosti o gospodarskom rastu i strahom i bojazni za gospodarski rast, predložite drugi model, ali dajte da to donesemo. Dajte da ljudi koji u Hrvatskoj rade za minimum ljudskog dostojanstva imaju se čemu nadati. Pa neki nas danas ne gledaju na televiziji zato jer i je isključena struja. Deseci tisuća ljudi nas ne mogu danas pratiti, 65% siromašnog stanovništva prema podacima Ekonomskog instituta. Pogledajte što su napisale vaše kolege su jednom tokom ove godine … isključene režije. Jeste li vi toga svjesni? S kojom lakoćom čujem to je trošak, tekstilna industrija, pa gospodine Luciću pa nisam to od vas očekivao. Kako ljudi mogu biti trošak? Požeško-slavonska županija, vi ste tamo gazda već dugi niz godina, pa to je najsiromašnija županija u Hrvatskoj, pa jeste čuli Slavonce, svaka treća kuća je prazna, ljudi iseljavaju. Jeste čuli gospodina Vlaovića, pa jel znate kako ljudi tamo žive. Ja vas pozivam da dignete, da predložite, da popravite što mislite da treba ali nemojte ljude za 3 tisuće kuna da je to nemoguće ili nerealno, da je to nemoguće postići u Hrvatskoj, kada treba podići minimalnu plaću, onda je to populizam. Ali nemate problema sa podizanjem struje, plina, cijena, dugova u zdravstvu. S time nemate problema.

slušao sam sa zanimanjem vaše izlaganje i u suštini sa svime što ste vi rekli ja se mogu složiti. Situacija stvarno jest katastrofalna. Pod ovom HDZ-ovom vlašću stvari nisu dobre, negativni trendovi se nastavljaju, broj mladih koji bježi iz zemlje je sve veći, broj blokiranih je sve veći. Dolazi do sloma velikih pravnih subjekata, očito politika Vlade je takva da zapravo se ponaša kao na Titaniku, sviraju u orkestru, govore da je sve dobro i da imamo gospodarski rast a sve se urušava. Međutim, ne smijemo smetnuti sa uma da SDP kada je bio na vlasti, sve mjere koje sad predlaže od toga da se stavi, recimo da se dozvoli uzgoj konoplje za medicinske svrhe do recimo povećanja minimalne plaće. Mogao je to napraviti kada je bio na vlasti. Mogli ste dame i gospodo iz SDP-a uvesti vinjete umjesto cestarine, mogli ste dovesti do toga da mi u Hrvatskoj umjesto 200 kuna od Zagreba do Dubrovnika plaćamo godišnju cestarinu od 500 kuna i možemo se voziti koliko hoćemo ali niste. I tu zapravo leži ključ cijelog problema. Što iako SDP je u stanju percipirali probleme nije ih u stanju riješiti. A sada kada nije na vlasti kao predlaže neke svoje mjere itd.. Tako da mi to malo zvuči neuvjerljivo. Hvala. Hvala. Odgovor uvaženog zastupnika Bernardića. **Bernardić, Davor (SDP)** Poštovani zastupniče, pa daleko od toga da su sve stvari bile sjajne, ali počelo je, ipak se kreće. Krenulo je povećavanje minimalne plaće, krenulo je odmrzavanje minimalne plaće koja je bila zamrznuta za bivše Vlade. Krenuo je gospodarski rast, krenuo je prijedlog da se za medicinske svrhe ljudima omogući upotreba same konoplje, krenula je rasprava o modelu sanacije, odnosno restrukturiranja Hrvatskih autocesta na što smo naišli na velik otpor. Prema tome stvari su se pokrenule. A sada na ovaj način se praktički negira problem. Dobro ste rekli, Titanik orkestar. Dirigent svira, brod tone, ništa se ne događa i ništa se ne radi. Gledaju a ne vide, slušaju a ne čuju, pričaju a ne rade. To je trenutno situacija koju imamo. Pa ja ne znam, pa ja ne znam više niti jednog ministra koji nije pod nekom aferom. Ljudi moji pa kako će riješiti problem? Ministar Ćorić je tu došao, dobro, sada je otišao, ali minimalna plaća i problem minimalne plaće ostaje. Ne možete nas uvjeriti da je 3 tisuće puno za ljude koji žive u Hrvatskoj. Ne možete nas uvjeriti da je 3 tisuće kuna nemoguće za ljude koji žive u Hrvatskoj. Ne možete nas uvjeriti da je 3 tisuće kuna puno za ljude koji svoju djecu ne mogu poslati na školovanje nego odlaze raditi različite obrtničke poslove u inozemstvo. Tako je u Slavoniji, tako je na sjeveru, tako je u Dalmaciji, tako je svugdje. Prema tome, donesimo ovaj zakon, pustimo strančarenje i omogućimo ljudima bar tračak nade, iskasapite zakon, promijenite ga, promijenite postotke, ali pokažite da vam je stalo, pokažite dobru volju. Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Saše Đujića. **Đujić, Saša (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Bernardić vi ste dobro rekli ovdje da smo svašta čuli danas ali najvažnije ono što smo čuli, čuli smo, čuli smo u čemu je razlika između SDP-a i HDZ-a. A razlika je u tome da je nama povećanje plaće, minimalne plaće, omogućavanje građanima života dostojnog čovjeka barem u malom dijelu a HDZ-u je to trošak. Skandalozno je ovo što je rekao kolega Lucić da je 5% povećanje minimalne plaće uzrokovalo trošak poduzetnicima, da je to trošak. Pa ni tih poduzetnika ne bi bilo bez radnika. Zašto mi ovdje privilegiramo samo poduzetnike i govorimo kao oni su neka nadnaravna bića bez kojih. Mislim, radnici bi trebali biti još zadovoljni što rade za minimalnu plaću i zahvaljivati se tim poduzetnicima koji na njihovom radu zarađuju. Ali dobro ste rekli kolega Bernardiću, ova Vlada odbija dignuti minimalnu plaću koju smo mi predložili ovaj prijedlog zakona ali dižu, dižu se porezi, diže se porez na prvu nekretninu, diže se porez na ugostiteljstvo, uvodi se porez na imovinu, diže se struja, diže se plin, dižu se osnovni životni troškovi, cestarine, dižu se plaće najbogatijima ali se odbijaju dignuti plaće najsiromašnijim ljudima u ovome društvu. I to je razlika između nas i HDZ-a. Nama je bitan čovjek, nama je bitan radnik a njima je bitan kapital, njima su bitni poduzetnici. I dobro su kolege iz Živog zida ovdje rekli njima je bitan Todorić. O tome ćemo sutra razgovarati, možda to danas nije tema ali to je njihov pogled, pogled na hrvatske građane, radnici su trošak i nužno zlo a poduzetnici su gazde. Hvala lijepo. **Bernardić, Davor (SDP)** Pa mislim da ste dotakli jedan važan aspekt koji se zove da ni u, kada su u pitanju poduzetnici u Hrvatskoj nismo društvo jednakih mogućnosti. Oni veliki mogu izboriti bolje uvjete za sebe, bolje uvjete s državom, otvorena vrata kod ministara, bolje pregovaranje, ne plaćanje, otezanje sa plaćanjima a oni mali ne mogu dobiti ni rok prilagodbe kad je u pitanju porezna reforma kao ugostitelji. Oni mali moraju sve platiti na vrijeme. Oni mali nemaju nikakvu mogućnost za pregovaranje. Pa Hrvatska mora postati dobra i prema poduzetnicima, prema onima koji su svoje obitelji stavili na raspolaganje, odnosno s njima krenuli u biznis jer se oni odriču. Hrvatska mora postat dobra prema malim poduzetnicima i ne može gurati glavu u pijesak. Hrvatska danas nije dobro društvo, nije društvo jednakih mogućnosti. Ono što je dozvoljeno velikima, moćnima sa političkim zaleđem nije dozvoljeno ostalima. Ono što je moguće onima kojima je plaća narasla 5000 kuna poreznom reformom nije moguće ljudima koji rade u tekstilnoj, drvnoj industriji, koji rade za minimalnu plaću. Njima plaća nije narasla. Pa o tome mi ovdje govorimo. Hoćemo li negirati problem, gurat glavu u pijesak ili ćemo se složit da problem postoji i riješit ga. Pa ja sam vam predložio, dajte amandmane, dajte prijedloge, iskasapite zakon, napravite sto amandmana. Napravite svoj zakon, gurnite ga u proceduru. Ali vežimo prosječnu plaću s minimalnom plaću. Dijelimo sudbinu kad je dobro i dijelimo sudbinu kad nam ne ide dobro. Pa budimo solidarni u Hrvatskoj. Ne možemo uspjeti ni kao zemlja, ni kao društvo

Kolega Bernardić, koliko mi je poznato ovo je vama 4 mandat u Saboru i zaista lijepo je čuti kad se pozivamo na solidarnost. Ali žao mi je što u mandatu se nije pozivalo za radnička prava, na solidarnost

jer smatram da vi to dok ste bili na vlasti niste imali hrabrosti zato jer se odlučivalo u Pepermintu ili Taču sa tajkunima koju ćete politiku provoditi. Međutim, ovaj zakon je pozitivan. Ali tri mandata ste vi bili ovdje. Vi ste glasno šutjeli za vrijeme svoje Vlade o svemu što se je događalo, od radnicima Škvera koji sad nemaju plaću, radnicima Dalmatinke, radnicima Autoprijevoza. Cijela Cetinska krajina je ostala bez radnika, nisu ostvarili svoja prava. To je ključni problem. ne razumije./… neki su ostvarili prava, poneki nisu. Danas imaju troškova na sudu 200 tisuća kuna šta su tražili svoja prava. Glasna šutnja je ubila ovaj narod i političke prepirke na klik kad ste u oporbi govorite jednu priču, kad dođete na vlast drugu priču i obrnuto. I također, vidim da vam došaptaje ministar Grčić bivši, vi ste moju Cetinsku krajinu, Dalmatinsku zagoru, Liku i Gorski kotar uništili novim Zakonom o regionalnom razvoju. To su prazna područja. Nema tamo radnih mjesta zbog politika koje ste provodili i vi i oni prije vas, bilo HDZ-ova, bilo SDP-ova Vlada. I solidarnost je ključ svega i rasprave. I sad vam kažem da ću osobno dati amandman na 80% od prosječne plaće što znači negdje oko 5000, izračunat ću, pa vidjet ćemo hoće li to podržati. Naravno hoćete jer ste oporba. Ja osobno nisam glasovao za proračun zbog ovih razloga, a nisam ni za poreznu reformu. I ovo govorim s pravom da mi je žao što ovo niste govorili dok ste bili na vlasti. …/Upadica Odgovor uvaženog zastupnika Bernardića. **Bernardić, Davor (SDP)** Pa baš zato se ja vama malo čudim, jer vi znate šta je bilo u Cetinskoj krajini s pretvorbom i privatizacijom i znate kada se to događalo. I sad ste vi Miro Bulj glavni odvjetnik HDZ-a. se./… Zašto? Mislim o.k. Ako ste odvjetnik HDZ-a nije to problem, ali ne vidim razloga baš zbog toga što znate. Pa šta smo napravili? Pa gledajte, ja znam što sam ja podržavao. Ono što smo napravili – dignuli broj stipendija, dignuli visinu stipendija, dignuli minimalnu plaću, dignuli BDP, dignuli izvoz, dignuli industrijsku proizvodnju. To smo dignuli i to sam podržavao. Da i za to sam se borio. Jasno, pa to ću uvijek braniti. Pa ja bih podržao svaki dobar prijedlog koji dođe od vas i podržat ćemo, nema nikakvog razloga. Ali dajte podržite ovo i budite svjesni činjenice onog što se događalo u pretvorbi i privatizaciji. Sad hoćete reći da je u Cetinskoj krajini SDP na vlasti. Pa nismo tamo nikad bili, pa u tom je problem, zato imate problema. Da je SDP tamo gdje je SDP ljudi žive bolje. Pa 25 godina je jedna politička opcija tamo i ništa se ne događa. I vidi probleme i vi sad adresirate meni. Pa dajte na izborima, pa da vidite kako će se promijeniti priča.

Hvala lijepo. I zadnja replika je uvaženog zastupnika Franje Lucića, izvolite. **Lucić, ovakav populizam kao što ste vi danas iskazali u ovome Parlamentu narod se vjerojatno sablazno osjeća jer je svjestan da ovo što vi danas predlažete nije moguće ostvariti. Svaki radnik u Slavoniji u mojoj Požeško-slavonskoj županiji bi voio imati 5000 kuna neto plaću što bih se ja sa tim također složio. No isto također kao što sam već i rekao i onaj jedan direktor i one Orljave koja se bavi tekstilom, koja jedva preživljava i sa ovim minimalnim dohotkom svi bi volili da imaju veću plaću. očito vi nikada niste bili u gospodarstvu pa ne razumijete i niste davali nikome plaću osim što ste ovdje dobivali. Nemojte se mjeriti sa ovom plaćom od 15 tisuća u gospodarstvu to nije moguće isplatiti. A ako imate formulu za rješenje, pozivam vas ja u Požeško-slavonsku županiju da budete moj gost, da tim ljudima koji vode tvrtke, a rekao sam tri tvrtke imaju 1500 ljudi, dođite pa im pokažite kako i na koji način bi vi povećali osobni dohodak kada to tako znate. A istovremeno vaša vlada istina ne pod vašim vodstvom, ali bili ste član te iste vlade niste pokazali i uvjerili ljude da upravo vi imate spasonosno rješenje kako i na koji način da ljudima u ovom teškom gospodarskom stanju podignete minimalnu osobnu plaću, doista se čudim šta ste u proteklom vremenu činili, a da to do dan danas SDP nije napravio. Ova populistička mjera doista i ovo prepucavanje nas i vas uvjeravanje da to u ovom trenutku nije moguće, mi smo svi ne za tri nego za pet tisuća kuna smo da bude najniža plaća, ali svi to ovdje u ovoj sabornici u ovom Parlamentu znaju da to nije moguće. Međutim, vi želite uvjeriti ne nas nego javnost u sasma drugačije što svakako oni razumiju da se to neće i ne može dogoditi u ovom trenutku. Hvala. Odgovor uvaženog zastupnika Davora Bernardića. **Bernardić, Davor (SDP)** Pa prije svega ja nisam bio član vlade, mora da ste me zamijenili s nekim. Povećali smo minimalnu plaću na ovaj sljedeći korak. Morate izabrati, … mislite da je sve zadovoljno i da trebamo biti zadovoljni sa situacijom u Hrvatskoj, jeli moramo ići dalje. mislite da trebamo biti zadovoljni sa 76 tisuća ljudi koji radi za minimalnu plaću s 50 tisuća ljudi koje je prošle godine po nekim statistikama napustilo našu zemlju, s 10 tisuća ljudi koje radi, a ne prima plaću, sa 300 tisuća blokiranih, trebamo biti s tim zadovoljni? Sa petinom stanovništva ispod granice siromaštva koji neki ne mogu platiti režije, čija djeca nerijetko idu i gladna na spavanje. Pa ne možemo biti s tim zadovoljni pa zato trebamo napraviti korak naprijed. Pa vidite šta ste vi rekli u Slavoniji nije niko gladan, se ne razumije./ … izjavite to. Vi ste rekli sablazno, pa i ja se sablazno osjećam kada tako ko iz topa ispalite nešto što ne stoji. Pa vaše riječi su vjerujem melem i vi ste kao saborski zastupnik sasvim sigurno puno htjeli pomoći tom svom kraju, a zašto onda tamo ti ljudi i dalje rade ispod granice ljudskog dostojanstva pa to je moje pitanje. Populistička mjera, pa nije populistička mjera da ljudi u Hrvatskoj imaju tri tisuće i sitno kuna za život. Jel to populistička mjera? To nije populistička mjera pa to je zdrav razum. Ako ne možete već sa srcem odlučiti da to podržite dajte onda s razumom ili ćete se ponašati ko po onoj Platonovoj, umjesto siromaštva bolje imati novac jer je to bolje s financijske strane. Pa kako da vam kažem? Hvala lijepa. S time bismo završili ovaj dio, sada ćemo napraviti stanku do 15,00 sati, a onda ćemo nastaviti sa klubovima zastupnika. Hvala.